(SDP)** Prelazimo na posljednju točku predviđenu za rad dana, večeras to je: - Izvješće Odbora za predstavke i pritužbe za 2013.; Podnositelj Izvješća je Odbor za predstavke i pritužbe i to temeljem članka 107. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal ste primili. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi predsjednik odbora Dinko Burić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Raduje me činjenica da imam, koliko pola sata? Imate pola sata./… i evo moram reći da nakon što nekoliko godina prije toga nismo imali izvješća, evo 2012. godine izvješće ipak dolazi pred Hrvatski sabor. Neću prepričavat podatke koje imate u radnom materijalu. Nastojali smo zaista sažeto prikazati sve ono što je odbor radio u 2013. godini. Možda je specifičnost u činjenici da sam ja izvjestitelj za to razdoblje iako smo u tom razdoblju te godine imali 2 predsjednika, otprilike baš pola godine je bio, prvu polovicu kolega Salapić predsjednik odbora, a nakon toga ja, međutim svi članovi odbora su tijekom 2013. godine, dakle neovisno o tome tko danas podnosi izvješće, trudili se radit. Evo mogu samo reći da je u toj godini održano 4 javne sjednice, da je ukupno obrađeno 491 predmet što je rekao bih čak i znatno povećanje u odnosu na onu prethodnu godinu u kojoj je bilo 429. I te godine dominiraju dominiraju predstavke i pritužbe građana iz područja pravosuđa i uprave, zatim stambeno-komunalne problematike, imovinsko-pravnih problema, rada i radnih odnosa, socijalne i zdravstvene problematike i najmanje najmanje dakle onih iz ostalih područja. To su ustvari ta ostala područja su ustvari one neosnovane predstavke i pritužbe ili ja bih točnije rekao one koje ne možeš razaznat što je netko htio ustvari reći. Dobivali smo i takve predstavke i takve predstavke i pritužbe gdje dobiješ, evo imam jedan primjerak, jasno ne čuješ od koga je ali poruka je bio sam na Marsu i sad opisuje sve to što je vidio, imamo i takvih slučajeva. Načini rada i rješavanja problema predstavki i pritužbi su dakle kao što rekoh na početku, održavanje javnih sjednica. Njih se održava godišnje 4, 5 ili 6 i i to one koje su karakterističnog sadržaja za pojedino područje, najčešće su pisani odgovori, ali vrlo često i usmeni razgovori, zatim kontakti telefonom, elektroničkim putem i telefaksom. Nastojalo se držat uobičajenog roka za prvi odgovor do 30 dana i ja bih evo na kraju rekao samo, zaista na kraju samo najčešće probleme s kojima se mi ustvari susrećemo u radu ovog odbora. Ja bih izdvojio tri grupe problema. Prvi su ograničene mogućnosti konkretnog rješavanja predstavki i pritužbi s obzirom na poslovničke ovlasti koje Odbor za predstavke i pritužbe ima sukladno članku 107. Poslovnika Hrvatskog sabora. Zatim bih izdvojio kao drugu vrstu problema neuravnoteženost odnosa broja predstavki i pritužbi i kadrovskih kapaciteta. U odboru radi dakle osim tajnika ili tajnice odbora još još 2 savjetnika i 1 administrativni referent, a kad vidite da ima oko 500 predstavki one su vrlo često, pa neću reći sve kao roman ali zaista obilnog materijala, treba sve pročitat pa to još onda dođe dakle i pripremit za odlučivanje koji način koji način rada primijeniti, dakle da li staviti na javnu sjednicu ili pisani odgovor, usmeni razgovor itd. Mislim da su zaista opterećeni, jako opterećeni djelatnici koji pripremaju te materijale. I treća vrsta problema to je izostanak očitovanja nadležnih institucija i tijela na pisane zahtjeve odbora za dostavu svojih očitovanja po predstavkama i pritužbama. Nažalost, ovo je veliki problem jer vrlo često jedino što može napraviti odbor i predstavke i pritužbe jest zatražit očitovanje od onoga na koga se netko pritužuje, a često se dogodi da moraš slati ili požurnice ili ta nadležna tijela se jednostavno oglušuju. Ja ću reći za 2013. godinu napravili smo jednu analizu i uporedili sa prethodnim godinama ipak postoji napredak, ali još uvijek mislim da bi to trebalo biti bolje. U 2013. godini je to došlo na 66,19% dakle na otprilike 2/3 svi problema koji, očitovanja koja su zatražena da su na kraju onda i bila dostavljena. I zaključno moram reći da je onaj prvi problem ograničene mogućnosti konkretnog rješenja i najvažniji problem u radu predstavki i pritužbi. Ne treba bježati od činjenice da su očekivanja naših građana vrlo često mnogo veća nego što su stvarne mogućnost za rješavanje njihovog problema od strane našeg odbora. Dakle očekivanja su velika, a mogućnosti konkretne pomoći sve ostale podatke imate ovdje pa evo tijekom rasprave rado ćemo odgovorit ukoliko bude bilo možda i kakvih prijedloga za konkretna rješenja možda za poboljšanje rada. Dobro je čuti sugestije, bit će dobrodošle sugestije svakoga od vas. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega Burić, ako ste spremni možete nastavit u ime kluba. Otvaram raspravu. Kolega Ivan Šantek u ime kluba HDZ-a. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče odbora, poštovane kolegice i kolege. Evo kasna je ura i po običaju kao i kod rasprave o izvješću Odbora za 2012. godinu koji je bio u svibnju 2013. isto tako je bila zadnja točka dnevnog reda, isto tako je bilo otprilike ovaj broj zastupnika, a i moja će rasprava biti otprilike slična raspravi koju je tada vodio moj kolega, jer su problemi otprilike isti i slični kao što piše u Izvješću za 2012. godinu. Evo čuli smo od predsjednika Odbora da je u 2013. godini stručna služba odradila ukupno 491 predmet od čega je zaprimio 404 nove predstavke i pritužbe pisanog sadržaja. Uz 404 nova predmeta obrađena su i 73 predmeta zaprimljena u 2012. godini i 14 predmeta prenesenih iz prethodnih godina koje nisu bile obrađivane u 2013. godini. Isto kao što je predsjednik naglasio, dakle najveći broj je tih 491 bilo je iz područja pravosuđa i uprave, 121 iz područja stambeno-komunalne i imovinsko-pravne problematike, 37 iz područja rada i radnih odnosa, 100 sa socijalnom i zdravstvenom problematikom, te iz područja zaštite obitelji i 17 predstavki i pritužbi iz ostalih područja. Usporedimo dakle izvješće za 2013. godinu sa 2012. vidimo da je struktura približno slična, a iz ovoga izvješća se vidi da su se građani Odboru žalili na rad svih ministarstava. Ja sam pokušao među tim pobrojanim ministarstvima na koga su se žalili naći barem jedno koje nije, nisam našao niti jednu. Žale se dalje i na rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, žalili su se na odluke Centara za socijalnu skrb, žalili su se na probleme iz nadležnosti lokalne samouprave, žale se na Državno odvjetništvo, na USKOK, na USKOK, na rad inspekcija itd. Od 491. predmet, dakle 216. ih se odnosi na pravosuđe, a žalili su se građani, žalili su se zatvorenici, žalili su se pravosudni policajci. Vjerojatno bi se žalili onda i državni odvjetnici i suci da imaju mogućnost, a oni nemaju tu mogućnost po zakonu. Ono što bih želio reći da je u opisu karakterističnih slučajeva iznose se većinom slučajevi iz MUP-a gdje su se policijski službenici žalili na povrede iz prava iz radnog odnosa većinom, jer se na popunjeno radno mjesto rukovodećeg službenika imenuje druga osoba iako prethodni rukovoditelj nije bio razriješen dužnosti. Ono što zabrinjava i što bih želio ovdje posebno naglasiti je podatak iz ovoga izvješća u kojem je Odbor za državnu službu u 2012. godini zaprimio 4070 upravnih predmeta, a do ožujka 2013. još 650 predmeta, 300 žalbi policijskih službenika. U izvješću se ističe i šutnja administracije kao jedan od češćih oblika nepoštivanja prava građana, ali bih istakao i ono što nije eksplicitno naglašeno u izvješću, a odnosi se na pritužbe na odnos liječnika i primalja prema rodiljama koje su pri porođaju trpjele uvrede i psovke. Šutnja administracije kao što smo vidjeli iz predsjednikovog izvješća nije se odnosila samo prema građanima nego i prema samom Odboru za predstavke i pritužbe. Tako je na primjer iz izvješća vidljivo koliko je vremena trebalo da nadležno ministarstvo ili služba unatoč požurnicama odgovori na zahtjeve našeg Odbora, iako je u većini slučajeva predstavnik ministarstva sudjelovao na sjednicama, pa bi logikom stvari to trebali biti predmeti od velikog prioriteta. Evo danas smo u tisku pročitali da je od 2000. 25580 ocijenjenih državnih službenika preko 90% bilo ocijenjeno sa ocjenom najvišom, dakle 4 i 5 da kažem brojčano, a samo 8, brojkom 8 ili 0,03% ocjenom ne zadovoljava. U zaključnim razmatranjima o izvješćima među tijelima koja ne rješavaju po predstavkama i pritužbama niti nakon više požurnica posebno su istaknuti Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ministarstvo branitelja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo financija, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Državno odvjetništvo i Odbor za državnu službu. Evo za očekivati bi bilo da makar ti ministri, ministar pravosuđa ili ministar uprave večeras budu ovdje i da čuju te da iz svog područja, iz svoje nadležnosti nešto poduzmu oko toga. Što se tiče samog izvješća ja bih posebno pohvalio i tajnicu koja je ovo sastavljala i predsjednika Odbora, jer je u zaključnim razmatranjima pobrojano sve ono s čime se odbor u svom radu suočavao. Ali moram reći da se ne slažem sa završnim odlomkom odlomkom ovog Izvješća u kojem se govori o cilju. Dakle, cilj prema ovome što piše ovdje, cilj je odbora da bude prepoznatljiv. Međutim, ja smatram da nije cilj odbora da bude prepoznatljiv i da je na raspolaganju našim građanima, nego da upozori Sabor i saborske zastupnike o kršenju zakona kao što je evo navedeno i u članku 107. Poslovnika. Prema tome, smatram da je ovo sve drugo što se tiče izvješća o.k. Međutim, nakon čitanja ovoga izvješća nameću se jednostavno neka pitanja pred sve nas, a to je što će Hrvatski sabor poduzeti da se otklone ovakva ponašanja administracije prema građanima? Hoće li ovo izvješće biti poslano na očitovanje Vladi? Hoćemo li i dalje bezuvjetno prihvaćati izvješća o radu Vlade, agencija, zavoda koja nam dolaze na usvajanje? Vrlo je teško povjerovati da će se išta promijeniti, budući da je u raspravi u radu Odbora za 2012. moj kolega tražio da bude organizirana posebna tematska sjednica Hrvatskog sabora na temelju Izvješća Odbora za predstavke i pritužbe na kojoj bi bili i predstavnici Vlade. U protekle dvije godine ne samo da nije dat značaj Odboru za predstavke i pritužbe kojem se građani posebno obraćaju očekujući rješavanje svojih problema, nego se u Izvješću za 2013. godinu raspravlja 19. ožujka 2015. kao zadnjoj točki dnevnog reda kao i za 2012. kada su raspravljala samo dva kluba zastupnika. Evo ovaj puta isto tako samo dva. Što se tiče samog izvješća kao takvog klub HDZ-a smatra izvješće korektnim i podržat će njegovo usvajanje. Hvala. Kolega Dinko Burić, replika. Kolega Šantek s obzirom da smatram da neće biti razloga za to da još dodatno završno kao predlagatelj u ime odbora govorim htio sam samo reagirati na dvije vaše konstatacije, osobito na činjenicu kad ste istaknuli sve one kojima kojima moramo često slati požurnice. I dobro ste detektirali gotovo se uvijek isti pojavljuju. Ali mislim da bi bilo korektno reći i od koga dobivamo, radili smo i tu analizu, od koga dobivamo najčešće odgovore da ne moramo niti slati požurnice, tu vam se ističe Ministarstvo unutarnjih poslova. Oni su često i u prilici da im upućujemo očitovanja ali moram priznati evo u ime odbora da od njih dosta, zaista dosta ažurno i dobivamo odgovore. samo bih želio možda pojasniti, iako sam shvatio da to nije nekad načelno posebno istaknuta primjedba, vezano za cilj. Da, možda je malo nespretno napisano ali nismo željeli u tekstu isticati posebno našu poslovničku ovlast iz tog 7. članka Poslovnika Hrvatskog sabora nego reći da ako dobro vidite cilj rada odbora je biti na raspolaganju našim građanima, dakle građanima RH na bilo koji način. Možda je sama formulacija mogla biti spretnije napisana ali evo u svakom slučaju hvala na sugestiji i na spremnosti da se izvješće podupre. I evo ja moram reći da hvala svim članovima odbora na zaista vrijednom trudu želeći dati svoj doprinos što je moguće boljem radu odbora. Među ostalim i vama također. Pa i moja rasprava bila je usmjerena upravo u smislu da ukažem na neke stvari jer kao što sam rekao na samom početku i prva rečenica dakle cilj je ovoga izvješća da se upozori Hrvatski sabor na kršenje zakona. I mislim da je moja cijela rasprava bila usmjerena upravo u tom pravcu. Dakle, prema ovom zadnjem pasusu, prema ovome što je naznačeno kao cilj ispalo bi i dalje da je odbor taj kao radno tijelo Sabora koji treba rješavati sve probleme. Međutim, moja namjera je bila ukazati ustvari, a što je po mom sudu i svrha podnošenja izvješća Saboru, da se Sabor upozna, da se ostali zastupnici koji nisu članovi odbora upoznaju s čim se sve naši građani suočavaju. A to su strašne situacije. Evo, neki dan smo imali situaciju o kojoj smo razgovarali koja je jednostavno nerješiva za ovaj odbor, ali je nerješiva i za neke druge instance od kojih očekujemo. Prema tome, po mom mišljenju nije u redu što se tiče predsjedništva Sabora da se ova točka dnevnog reda sa ovako značajnom tematikom, sa odborom kojim je dat značaj ovim što mora podnijeti izvješće Saboru da se svaki puta i za 2012. i za 2013. kad se raspravlja o izvješću da to bude zadnja točka u kasni sat kad nema direktnog prijenosa, kad je nas vrlo malo, 10-ak nas je danas u Saboru. To je bilo težište moje rasprave. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi kolega predsjedniče odbora, kolegice i kolege posljednji Mohikanci koji ste evo ostali čuti i to što naš odbor radi. Ja bih se prije svega nadovezao na raspravu kolege Šanteka koji je rekao da bi se Vlada trebala očitovati na ovo izvješće. Ja mislim da ne bi. Moramo imati na umu da u ovakvoj parlamentarnoj demokraciji Vlada proizlazi iz Sabora, a ne Sabor iz Vlade. Dakle, ovo je naše izvješće prije svega, ali ono s čime ne možemo biti zadovoljni svakako je da postoje institucije koje nisu dovoljno ažurne u odgovaranju na pismena i dopise koje odbor šalje. tu situaciju imamo i sa pučkim pravobraniteljima i to je definitivno nešto gdje treba imati senzibiliteta i gdje postoje mjesta za poboljšanja. Ja vjerujem da će to u budućnosti biti bolje. Dakle, kada govorimo o Odboru za predstavke i pritužbe mislim da je posebno bitno naglasiti samu ulogu odbora. To je jedinstven odbor u Hrvatskom saboru, po tome što direktno komunicira sa svim građanima, kojemu se građani zapravo i obraćaju i koji sa nama članovima odbora i predsjednikom i stručnim suradnicima komuniciraju svoje probleme. Sukladno Poslovniku, dakle zadnjim promjenama koje smo imali, odbor podnosi izvješće i to držim da je jako dobro upravo iz onoga što je govorio kolega Burić i kolega Šantek dakle da ovo tijelo i treba znati što odbor koji je direktno involviran sa građanima radi ali isto tako ovo je ja mislim jedna vrlo relevantna povratna informacija nama kao zakonodavcu. Dakle koji zakoni, odnosno sa kojim stvarima problemi u praksi postoje i dakle kroz same pritužbe građana eventualno možemo znati odnosno imati uvid u to što treba mijenjati. O strukturi pritužbi je govorio već i predsjednik odbora ja tu ne bih puno dužio, ono na što bih se želio osvrnuti je samo broj pritužbi. Dakle, u razdoblju od 2010. do 2012. godine bilo je sve skupa 87 pritužbi i predstavki koje su došle na odbor. U 2012. imamo 429, u 2013. nešto manje. Dakle, tek nešto iznad 400. Volio bih vjerovati da je to upravo zbog toga što je odbor postao prepoznatljiviji u javnosti odnosno da građani znaju da postoji odbor kojemu se uvijek u Hrvatskom saboru mogu obratiti. Kada govorimo o samim predstavkama i pritužbama najveće nezadovoljstvo građana je najčešće, barem evo u mom iskustvu u ovom mandatu kao članu odbora u dužini postupaka pred sudovima, odnosno povredi prava na suđenje u razumnom roku i neujednačena sudska praksa. Kako sudsku praksu ujednačiti? O tome smo već u ovom Domu jako puno puta raspravljali i nadam se da ćemo i reorganizacijom sustava sudova i načina rada sudova i ovo pravo na suđenje u razumnom roku također dovesti u red. Jedna sugestija koju bi eventualno imao na predsjednika osobno budući da imao puno, puno više pritužbi i predstavki, doduše mi na odboru raspravljamo samo one koje su specifičnog karaktera ali možda da razmislimo o jednoj ili do dvije sjednice više jer ponekad je našim građanima, evo to iz iskustva znamo svi koji koji sjedimo u tom odboru, im je dovoljno a ne bih rekao utjeha ali im je dovoljno da ih netko sasluša i da im pokušamo barem pomoći u rješavanju njihovog problema. U svakom slučaju Socijaldemokratska partija Hrvatske prepoznaje važnost rada ovoga odbora i sukladno tome podržat ćemo ovo izvješće. Hvala vam lijepa. Uvaženi kolega, rekli ste da Vlada odgovora Saboru, mislim da je to stvar koju ne treba nama ovdje tumačiti, ali mislim da je isto tako i činjenica da je 44% pritužbi građana koje je zaprimio naš odbor se odnosi na rad pravosuđa, na sporost državnih službenika, na sustav koji jednostavno možemo reći ne funkcionira na onakav način na koji bi mi željeli. Pa upravo zato i smatram da bi bilo dobro ne da sjedi cijela Vlada, nitko ni ne očekuje, premda ima primjedbi na rad svih ministarstava ali u svakom slučaju je moje očekivanje da barem sjedio ovdje netko iz Ministarstva pravosuđa ili ministar uprave i da pita državne službenike koji imaju ovako visoke ocjene 4 i 5, ističe se, naročito se ističe da ih pita a zašto se onda ovi ljudi toliki žale odboru, ali ne samo odboru saborskom nego žale se oni na sve druge instance ali evo mi danas raspravljamo o ovom odboru pa onda to ističemo kako takvo. Dakle, sporost sudova to je ista stvar koja ima direktan utjecaj ministar pravosuđa na to. I prema tome, za očekivati je barem što se mene tiče da netko bude ili barem da im se zaključkom Sabora ovo izvješće pošalje na očitovanje. Mislim da bi to bilo još i najbolje. Hvala. Hvala. ministra pravosuđa ili nekoga da porazgovaramo čisto o ovom problemu, a ja vjerujem da, u ostalom ništa nas ne sprječava da ovo izvješće i pošaljemo Vladi. Tako da su oni, da Vlada isto može imati uvid u rad odbora. Hvala. Dinko Burić replika. ne samo veći broj predmeta na javnim sjednicama, on može biti takav, ovo je otprilike uobičajen broj i ja se slažem s time da možemo i veći broj javnih sjednica održati, međutim mislim da bismo možda mogli evo na tragu toga razmisliti o tome da i svi članovi odbora možda da te materijale i koji nisu na javnim sjednicama i dijelimo između sebe, zaista se trudimo, nastojimo evo ja moram reći da prije pisanja svakog onog odgovora ili slanja na očitovanje stvarno se pročita predstavka da bismo mogli usmjerit sami sebe kako je najispravnije postupiti za građane. Ali možda i da sami između sebe u odboru dijelimo materijale pa da čitamo i da građene pozivamo i na usmeni razgovor. Dakle, korištenje usmenih razgovora je nešto što bi vjerojatno dalo još rekao bih više na kvaliteti rada odbora i da ne bude možda sama javna sjednica. I kad bi svaki od nas članova odbora uzeo određeni broj slučajeva pa još porazgovarao sa sa građanima koji šalju pritužbe i predstavke na taj način bi vjerojatno i još bolje se mogli opredijeliti u kojem smjeru kasnije djelovati. Evo mi smo, ja sam i razmišljao o tome i pričao sa tajnicom, ali evo to na jednoj od idućih naših sjednica možda se u tom smislu i dogovorite. Evo hvala na spremnosti i jednom i drugom da unaprijedimo rad odbora jer mislim da to građani u konačnici i očekuju Hvala gospođo potpredsjednice. Ja se slažem, meni se ideja sviđa i svakako treba je raspraviti i na odboru. Ali jedino što sam propustio reći zapravo, mi smo i dosada imali praksu da, svaka pohvala našim stručnim suradnicima ali tajnica nam je uvijek prosljeđivala one materijali koji se ocjene kao posebno nekonvencionalnim, znači pritužbe i predstavke koje nisu uobičaje. članovi odbora imali uvida u to, ali možda bi bilo dobro i da ostali kolege, naravno ništa ih ne sprječava da nam se jave i da također imaju uvida u to na čega se naši građane često žale. Hvala. Burić: Ne./… Zaključujem raspravu. O izvješću odbora ćemo glasati sutra. Kolegice i kolege sutra ćemo nastaviti u 9,30 sati sa Izvješćem o stanju okoliša u RH 2014. a za razdoblje 2009. do 2012. godine. Hvala lijepa i doviđenja. Hvala